Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 122: „§ 122. Създава се чл. 124б: „Чл. 1246. (1) При координирането на използването на хармонизиран радиочестотен спектър за електронни съобщителни мрежи и услуги в рамките на Европейския съюз, като се вземат предвид условията на националния пазар, може да бъде определена обща дата, до която трябва да се разреши използването на конкретен хармонизиран радиочестотен спектър.

след приемането на техническата мярка за изпълнение или във възможно най-кратък срок след отмяната на решение за разрешаване на алтернативно използване по чл. 124а, ал. 1. (3) Срокът по ал. 2 може да бъде отложен за конкретна радиочестотна лента при следните обстоятелства:

4; 2. нерешени проблеми с трансграничната координация, водещи до вредни смущения с трети държави, при условие че е поискана подкрепа от Европейския съюз по чл. 131а, ал. 6; 3. защитни мерки за националната сигурност и отбрана,

конкретна радиочестотна лента за срок до 30 месеца в случай на: 1. нерешени проблеми с трансграничната координация, водещи до вредни смущения с други държави – членки на Европейския съюз, при условие че са предприети своевременно всички необходими мерки по чл. 131а, ал. 4 и 5; 2. необходимост да се осигури, както и сложност на осигуряването на техническата миграция на съществуващите ползватели на тази радиочестотна лента. (6) Комисията съгласувано с Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията уведомява за отлагането на срока по ал. 3 или 5 другите държави – членки на Европейския съюз и Европейската комисия, като представя съответните мотиви.“ Комисията подкрепя текста на вносителя

следните изменения: 1. Алинея 1 се изменя така: „(1) Когато използването на радиочестотния спектър е хармонизирано, условията и процедурите са съгласувани и предприятията, на които се предоставя радиочестотният спектър, са избрани в съответствие с международни споразумения и правото на Европейския съюз, комисията издава разрешение за ползване на този радиочестотен спектър.“ 2. В ал. 2 думите „правото на ползване на радиочестотите“ се заменят с „правото за ползване на съответния радиочестотен спектър“

и радиочестотните ленти се предоставят от комисията“ се заменят с „Комисията предоставя индивидуални права за ползване на радиочестотен спектър“. 3. В ал. 3 думите „радиочестотите и радиочестотните ленти“ се заменят с „радиочестотен спектър“ и думите „с мотивирано“ се заменят с „по мотивирано“. 4. Създава се ал. 4: „(4) Правото за ползване на радиочестотен спектър може да бъде ограничено

принципите на пропорционалност и равнопоставеност и след провеждане на обществена консултация по реда на чл. 37 в срок, не по-кратък от 30 дни. тези случаи може да се предвиди компенсация от държавния бюджет, като размерът ѝ се определя по мотивирано предложение на комисията, което подлежи на обществената консултация по

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 129: „§ 129. В чл. 130 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 думите „ползването на радиочестоти и радиочестотни ленти“

радио- и телевизионни програми, Създава се ал. 5: „(5) Изменение на използването на радиочестотния спектър по ал. 2 – 4 не може да бъде единствено основание за отнемане на индивидуално право за ползване на радиочестотен спектър.“

„абонатите могат да запазват“ се заменят с „крайните ползватели имат право, при поискване, да запазят номерата си, независимо от предприятието, което предоставя услугата, за“; б) в т. 2 думите „при промяна на предприятието, предоставящо

по лесен и навременен начин в случай на неспазване на задълженията по този раздел, включително в случаи на забавяния или на злоупотреби с процесите на пренасяне на номера, както и на пропуснати срещи за услуга и инсталация; 9. изисквания за информиране на крайните ползватели по време на процесите на пренасяне, както и за съществуването на правата на компенсация, посочени в т. 8.“ 8.“ 3. Алинеи 5 и 6 се изменят така: „(5) Пренасянето на номера и последващото им активиране се осъществява във възможно най-кратък срок, определен във функционалните спецификации по ал. 3, по възможност на датата, когато такава е изрично договорена с крайния ползвател. Приемащият доставчик активира заявения за пренасяне номер в срок до един работен ден от договорената дата, като лишаването от услуга по време на процеса на преносимост не надвишава един работен ден. В случаите, когато крайният ползвател не се възползва от правото си да договори конкретна дата на преносимост, същата се определя от приемащия и даряващия доставчик. даряващия доставчик. (6) Когато краен ползвател прекрати договор, той запазва правото за пренасяне на номер по ал. 1 към друг доставчик за срок от минимум един месец след датата на прекратяване, освен ако

като си сътрудничи добросъвестно с даряващия доставчик. Доставчиците са длъжни да не забавят, да не злоупотребяват с процесите на пренасяне на номера и да не пренасят номера без изричното съгласие на крайните ползватели. Договорите на крайните ползватели с даряващия доставчик се прекратяват автоматично, след като приключи процесът на преносимост. (2) При поискване даряващите доставчици възстановяват оставащия кредит на потребителите, които ползват предплатени услуги. За възстановяването даряващият доставчик може да изисква такса, която е пропорционална и съразмерна на действителните разходи, направени от даряващия доставчик, само ако това е предвидено в договора. (3) В случай на неуспех на процеса по пренасяне даряващият доставчик активира отново номера и услугите на крайния ползвател до успешното завършване на пренасянето. Даряващият доставчик продължава да предоставя своите услуги при условията на действащия договор с крайния ползвател

1. Алинея 1 се изменя така: „(1) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги, когато е икономически възможно, осигуряват на всички крайни ползватели възможност за: 1. достъп до негеографски номера и ползване на услуги, предоставяни чрез тези номера в рамките на Европейския съюз; и и 2. достъп до всички номера, предоставяни в рамките на Европейския съюз, независимо от използваните от предприятието технология и устройства, включително номерата от националните номерационни планове на държавите – членки на Европейския съюз и универсални международни телефонни номера за достъп до услуги с безплатен достъп.“

Член 138г се изменя така: „Чл. 138г. Предприятията, предоставящи услуги за гласови съобщения чрез фиксирани или мобилни наземни мрежи, нямат право да регистрират и да активират на името на един краен ползвател повече от 10 телефонни номера, чрез които се предоставят предплатени услуги за гласови съобщения.“

Размерите на таксите по чл. 140 и 143 се определят при отчитане на икономическото и технологичното състояние на пазара. (2) Комисията определя размерите на приложимите такси за индивидуалните права за ползване на радиочестотен спектър по начин, който осигурява ефикасно предоставяне и използване на радиочестотния спектър, включително чрез: 1. определяне на минимални еднократни такси по чл. 140, ал. 1, 3 и 4, като се отчита стойността съгласно тарифата по чл. 147 на правата за ползване на радиочестотен спектър при възможно алтернативно ползване; 2. отчитане на разходите, които са породени от условията, с които са обвързани правата по т. 1, и 3. прилагане на условия за заплащане, свързани с действителната наличност за ползване на радиочестотния спектър. (3) При определянето на размера на приложимите такси за индивидуалните права за ползване на хармонизиран радиочестотен спектър

114б може да доведе до преразглеждане на размерите на приложимите такси и на други условия, свързани с тях, за индивидуалните права за ползване на хармонизиран радиочестотен спектър в съответната в съответната радиочестотна лента, в съответствие с резултатите от извършения анализ по чл. 53, ал. 2. (5) Размерът на таксата по чл. 140, ал. 1 за индивидуалните права за ползване на номерационни ресурси се определя по начин, който осигурява ефикасно използване на номерационните ресурси. Размерите на таксите по чл. 140 и 143 за индивидуалните права за ползване на радиочестотен спектър се определят въз основа на един или повече от следните критерии: брой на регистрираните жители, които могат да бъдат обслужени от електронната съобщителна мрежа, за която е предоставено индивидуално право за ползване на радиочестотен спектър; 2. териториален обхват; 3. ефективно излъчена ефективно излъчена мощност или мощност на изхода на предавателя; 4. заемана честотна лента; 5. брой на използваните радиостанции;

Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 49: „§ 49. В чл. 62 се правят следните изменения и допълнения:

съответен пазар, и налага на това предприятие или предприятия специфични задължения, предвидени в чл. 166, или запазва, или изменя такива задължения, когато те вече когато те вече съществуват, ако счете, че изборът за крайните ползватели би бил ограничен при липсата на такива задължения, без да се засягат: 1. разпоредбите на чл. 155, ал. 3, чл. 160 – 160в и чл. 178; 2. 2. разпоредбите на чл. 28 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура,

съвместно значително въздействие върху пазара не само когато между тях съществуват структурни или други връзки, но и когато структурата на съответния пазар води до координирани резултати, насърчавайки паралелно или съгласувано

на предприятията със значително въздействие на съответен пазар задължения за достъп или взаимно свързване, различни от тези, предвидени в чл. 166, ал.

„1. задължения, доколкото е необходимо за гарантиране на свързаност от край до край, на предприятията, подали уведомление по чл. 66, ал. 1, контролиращи достъпа до крайните ползватели, включително в обосновани обосновани случаи задължения за взаимно свързване на мрежите им, ако такова не е осъществено; 2. в обосновани случаи и до необходимата степен, задължения на предприятията, подали уведомление по чл. 66, ал. 1, контролиращи достъпа до крайните ползватели, да направят услугите си оперативно съвместими; 3. задължения, доколкото е необходимо за гарантиране на достъп на крайните ползватели до цифрови радио- и телевизионни разпръсквателни разпръсквателни услуги, както и до допълнителни свързани с тях услуги, определени от комисията, на оператори за осигуряване на достъп до интерфейси за приложни приложни програми и до електронни програмни ръководства, при справедливи, обективни и равнопоставени условия;“ б) създава се т. 4: в обосновани случаи, когато свързаността от край до край между крайните ползватели е застрашена поради липсата на оперативна съвместимост между междуличностните съобщителни услуги и, доколкото е необходимо, за да се гарантира свързаност от край до край между крайните ползватели, задължения за съответните доставчици на междуличностни междуличностни съобщителни услуги без номера, достигащи значителна степен на покритие и разпространение сред ползвателите, да направят своите услуги оперативно съвместими.“

междуличностните съобщителни услуги, и може да включват пропорционални задължения за доставчиците на тези услуги да публикуват и да разрешават използването, изменението и повторното разпространение на съответна информация от комисията или други компетентни органи и доставчици или задължение да използват и прилагат стандарти или спецификации, съгласно чл. 280; 2. когато Европейската комисия е приела мерки за изпълнение, в които са определени естеството и обхватът на задълженията, които могат да бъдат наложени. (4) Комисията изготвя насоки и публикува на интернет страницата си процедурите, приложими към получаване на достъп и взаимното свързване, за да се гарантира, че малките и средни предприятия и операторите с ограничено географско покритие могат да се възползват от наложените

и прилежащите съоръжения в сгради или до първата концентраторна или разпределителна точка, определена от нея, когато тази точка е разположена извън сградата. дублирането на тези мрежови елементи би било икономически нерентабилно или физически невъзможно, тези задължения могат да бъдат налагани на доставчиците на електронни съобщителни мрежи или на собствениците на тези инсталации, кабели и прилежащите съоръжения, когато тези собственици не са доставчици на електронни съобщителни мрежи. (2) Наложените задължения за предоставяне на достъп могат да включват правила за: 1. достъп до съответните мрежови елементи и до прилежащи съоръжения и услуги; 2. прозрачност и равнопоставеност; 3. разпределяне на разходите за достъп, които се променят, когато е необходимо да се отчетат рисковите фактори. (3) Комисията, като вземе предвид задълженията, определени въз основа на анализ на съответния пазар по чл. 151, и приеме, че наложените в съответствие с ал. 1 задължения не са достатъчни за преодоляване на сериозните и постоянни и постоянни икономически или физически бариери, водещи до дублиране на мрежовите елементи, и тези бариери са в основата на съществуваща или нововъзникваща пазарна ситуация, която значително ограничава избора на крайните ползватели, може да разшири задълженията за достъп по ал. 1, при справедливи и разумни условия. Комисията може да наложи задължения за предоставяне на достъп и извън първата концентраторна или разпределителна точка, до точка, която според нея е най-близка до крайните ползватели и е в състояние да обслужва достатъчен брой крайни ползватели, така че тя да е икономически изгодна за търсещите ефикасен достъп. (4) Ако е оправдано поради техническа неприложимост или от икономическа гледна точка, комисията може да налага задължения за достъп до активни мрежови елементи или за виртуален достъп. (5) Комисията не налага на доставчици на електронни съобщителни мрежи задължения в съответствие с ал. 3 и 4, когато установи, че: че: 1. доставчикът притежава характеристиките по чл. 172к, ал. 1 и предоставя на всяко предприятие надеждни и сходни алтернативни средства за достигане до крайните ползватели чрез предоставянето на достъп до мрежа с много голям капацитет въз основа на справедливи, недискриминационни и обективни условия; комисията може да разшири това изключение, така че да включва и други доставчици, предлагащи при справедливи, недискриминационни и обективни условия достъп до мрежа с много голям капацитет, или 2. налагането на задължения би попречило на икономическата или финансовата ефективност на разгръщането на нова мрежа, особено при малки проекти. (6) Извън случаите по ал. 5, т. 1, комисията може да налага задължения на доставчиците

прозрачни и пропорционални, да не допускат дискриминация и да се изпълняват в съответствие с процедурите, предвидени в чл. 36, 42 и 42б. (2) Когато комисията е наложила задължения и условия в съответствие с чл. 160 – 160б, тя оценява резултатите от тях до 5 години след приемане на мерките по ал. 1 във връзка със същите предприятия и

в членове 36, 42 и 42б. (4) При определяне на крайната точка на мрежата в различни топологии на мрежите комисията отчита в най-голяма степен приложимите насоки на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания?

обществена електронна съобщителна мрежа чрез локални радиомрежи с използване на хармонизирания радиочестотен спектър се осъществява единствено при спазване на приложимите изисквания в правилата по чл. 66а, ал. 3. (2) Когато предоставянето на достъп по ал. 1 не е част от икономическа дейност или е допълнително към икономическа дейност или обществена услуга, която не е зависима от преноса на сигнали по тези мрежи, за предприятията, организациите от обществения сектор, неправителствените организации или крайните ползватели, които предоставят такъв достъп, не се прилагат изискванията на чл. 66, ал. 1, задълженията за взаимно свързване по чл. 160 и задълженията по глава (3) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи или услуги, могат да предоставят достъп до мрежите си чрез локални радиомрежи, разположени в помещения на крайния ползвател, информирано съгласие от страна на крайния ползвател и при спазване на приложимите общи изисквания. (4) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи или услуги, нямат право да ограничават или да възпрепятстват едностранно крайните ползватели: 1. да имат достъп до локални радиомрежи по свой избор, осигурявани от трети страни, или 2. да разрешават реципрочен или по-общ достъп до мрежите на доставчиците от страна на други крайни ползватели чрез локални радиомрежи, включително въз основа на инициативи на трети страни, които обединяват и правят обществено достъпни локални радиомрежи на различни крайни ползватели. (5) Крайните ползватели имат право да разрешават реципрочно или по друг начин достъп до своите локални радиомрежи на други крайни ползватели, включително въз основа на инициативи на трети страни, които обединяват и правят обществено достъпни локални радиомрежи на различни крайни ползватели. (6) Компетентните органи не налагат неоснователно ограничения на предоставянето на обществен достъп до локални радиомрежи: 1. от организации от обществения сектор или в обществени пространства в близост до помещенията, заемани от тези организации, когато предоставянето на достъпа се явява допълнение към обществените услуги, предоставяни в тези помещения; 2. по инициативи на неправителствени организации или организации от обществения сектор за обединение на локални радиомрежи на различни крайни ползватели, включително локални радиомрежи, до които общественият достъп е осигурен съгласно т. 1. (7) Отговорността на лицата, които предоставят достъп по ал. 1,

придобиват информация от други предприятия преди, по време или след преговорите за достъп или взаимно свързване, спазват изискванията за конфиденциалност

1. Алинея 1 се изменя така: „(1) Задължението за осигуряване на прозрачност е свързано с публикуване на определена информация, като: финансови отчети, цени, технически спецификации, характеристики на мрежата и очакваното им развитие, както и условия и ред за предоставяне и използване, включително всички условия, които променят достъпа или използването на услуги и приложения, по-конкретно миграцията от съществуващата инфраструктура.“ 2. Алинеи 3 – 6 се изменят така: „(3) В случай че случай че на предприятие по чл. 166, ал. 1 освен задължението по ал. 1 е наложено и задължение за равнопоставеност, комисията може да изиска от него да публикува типово предложение, което съдържа описание на съответните услуги и отделните им компоненти според пазарните потребности, както и свързаните с тях условия и цени. Типовото предложение не може да включва изисквания към предприятията да използват съпътстващи услуги и съоръжения, които не са необходими за исканата услуга, както и да заплащат за такива услуги и съоръжения. (4) Комисията приема с решение минималното съдържание на типовото предложение след провеждане на обществено обсъждане по чл. 36. (5) При определянето на минималното съдържание по ал. 4 комисията отчита в най-голяма степен приложимите насоки на Органа на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения. (6) Комисията налага на предприятието, предоставящо обществени електронни съобщителни мрежи, на което е наложено задължение по чл. 166, ал. 2, т. 4 или 6, във връзка с предоставяне достъп на на едро до мрежова инфраструктура да публикува типово предложение. Когато е необходимо, комисията определя и осигурява тяхното спазване, като включително може предварително да определи обезщетение за тяхното неспазване.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за § 182.

за прозрачност и равнопоставеност комисията може да изиска от предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи, счетоводни данни и информация, включващи и приходи, получени от трети лица.“

няколко съответни пазара могат да предложат по реда на чл. 172и и при спазване на ал. 3 поемането на ангажименти за допускане на съвместни инвестиции при разгръщането на нови мрежи с много голям капацитет, които осигуряват оптична свързаност до помещенията на крайните ползватели или до базовата станция. станция. (2) Ангажиментът по ал. 1 може да включва предлагане на съсобственост или дългосрочно споделяне на риска с други доставчици на електронни съобщителни мрежи или услуги чрез съфинансиране или чрез споразумения за изкупуване, които предоставят специфични права от структурно естество. (3) Когато комисията оценява ангажиментите по ал. 1, тя установява дали предложението за съвместни инвестиции е съобразено със следните условия: предложението е валидно във всеки момент от жизнения цикъл на мрежата за всеки доставчик на електронни съобщителни мрежи или услуги; 2. предложението би дало възможност на съинвеститорите да се конкурират ефективно по устойчив начин и в дългосрочен план на пазарите надолу на пазарите надолу по веригата, на които е активно предприятието със значително въздействие на съответен пазар при: а) справедливи, разумни и недискриминационни условия, даващи възможност за достъп до до пълния капацитет на мрежата, до степента, до която е обект на съвместно инвестиране; б) гъвкавост по отношение на размера и сроковете на участие на всеки отделен съинвеститор; в) възможност за увеличаване на участието в бъдеще, и г) предоставяне на реципрочни права от страна на съинвеститорите след разгръщането на инфраструктурата, обхваната от съвместната инвестиция; 3. предложението се оповестява своевременно от предприятието и, ако предприятието не отговаря на условията по чл. 172к, ал. 1, най-малко 6 месеца преди да започне разгръщането на новата мрежа; мрежа; 4. кандидатите за достъп, които не участват в съвместната инвестиция, да могат да се ползват от същото качество, скорост, условия и достъп до крайните ползватели, както и преди разгръщането на новата мрежа, придружено с механизъм за адаптиране с течение на времето, потвърден от комисията в зависимост от развитието на свързаните пазари на дребно, който запазва стимулите за участие в съвместната инвестиция; механизмът гарантира, че кандидатите за достъп имат достъп до мрежовите елементи с много голям капацитет в даден в даден момент и въз основа на прозрачни и недискриминационни условия, отразяващи по подходящ начин степента на риска, поет от съответните съинвеститори на различните етапи от разгръщането, и предвид конкуренцията на пазарите на дребно; 5. предложението трябва да отговаря най-малкото на критериите, посочени в чл. 172з, и да бъде отправено добросъвестно. (4) Когато комисията установи, че предложеният ангажимент за съвместни инвестиции отговаря на условията по ал. 3, тя може да придаде на тези ангажименти обвързваща сила, следвайки процедурата по чл. 172и, като не налага допълнителни задължения по чл. 166, ал. 2, т. 1 – 6 по отношение на елементите от новата мрежа с много голям капацитет, които са предмет на ангажиментите, ако поне един потенциален съинвеститор е сключил споразумение за съвместни инвестиции с предприятие със значително въздействие на съответен пазар. Прилагането на ал. 4 не засяга регулаторното третиране на ангажиментите, които не отговарят на условията по ал. 3, като се вземат предвид резултатите от обществената консултация по чл. 172и, ал. 4, но които имат въздействие върху конкуренцията и са взети предвид за целите на приложението на чл. 152, 154 и 166. (6) Извън случаите по ал. 5 комисията в обосновани случаи може да наложи, запази или измени специфични задължения в съответствие с чл. 166, ал. 1 и ал. 2, т. 1 – 6 по отношение на нови мрежи с много голям капацитет, за да се разрешат значителни проблеми, свързани с конкуренцията на определени пазари, когато комисията установи, че в противен случай, предвид специфичните характеристики на тези пазари, проблемите, свързани с конкуренцията, не биха били разрешени. (7) Комисията следи за спазването на условията по ал. 3 и може да изисква от от предприятието със значително въздействие да ѝ предоставя годишни отчети за спазването им. (8) Комисията може да приеме решение съгласно чл. 54 в случай на спор, възникнал между предприятия във връзка със споразумение за съвместни инвестиции, което отговаря на условията по ал. 3. (9) За последователното прилагане на условията по ал. 3 и критериите по чл. 172з комисията отчита насоките на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения в тази област.“

По § 193 има предложение от Станислав Иванов и група народни представители по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от нашия правилник. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя

предложат на комисията ангажименти във връзка с условията за достъп и/или съвместните инвестиции, приложими за техните мрежи, включително по отношение на: 1. споразумения за сътрудничество от значение за извършването на оценка на подходящите и пропорционални задължения съгласно чл. 166; 2. съвместни инвестиции в мрежи с много голям капацитет съгласно чл. 172ж, или 3. ефективен и равнопоставен достъп на трети страни съгласно чл. 172д и 172е, както през периода на изпълнение на доброволното разделяне от вертикално интегрирано интегрирано предприятие, така и след изпълнението на предложената форма на разделяне. (2) Предложението по ал. 1 трябва да съдържа подробна информация, включително по отношение на сроковете, обхвата на изпълнението и продължителността на ангажиментите, за да се даде възможност на комисията да извърши оценката си по ал. ал. 3 – 5. Срокът за прилагане на тези ангажименти може да надвишава периодите за осъществяване на пазарни анализи, предвидени в чл. 157а, ал. 1. (3) При оценката на задълженията в съответствие с чл. 157 по отношение на ангажиментите по ал. 1 комисията отделя специално внимание на: 1. доказателствата за справедливия и разумен характер на предложените ангажименти; 2. дали тези ангажименти са валидни за всички пазарни участници; 3. своевременното осигуряване на достъп при справедливи, разумни и недискриминационни условия, включително до мрежите с много голям преди да започне предоставянето на съответните услуги на дребно, и 4. възможността на предложените ангажименти да създават устойчива конкуренция на пазарите надолу по веригата и улесняването на съвместното разгръщане и използване на мрежите с много голям капацитет в интерес на крайните ползватели. (4) Комисията провежда обществена консултация със заинтересованите трети страни, които са пряко засегнати от ангажиментите по ал. 1, освен когато тези ангажименти явно не изпълняват едно или повече от приложимите условия или критерии по този закон. Потенциалните съинвеститори или кандидатите за достъп могат да изразят становище становище по предложените ангажименти. (5) Като вземе предвид всички становища, изразени по време на консултацията по ал. 4, и степента, в която тези становища са представителни представителни за различните заинтересовани страни, комисията информира предприятието със значително въздействие на съответен пазар за предварителните си заключения дали предложените ангажименти отговарят на целите, критериите и процедурите, определени в този закон, както и при какви условия може да се придаде на ангажиментите обвързваща сила. Предприятието може да преразгледа първоначалното си предложение, за да отчете предварителните заключения на комисията. Извън случаите по чл. 157а, ал. 1 комисията може да придаде на някои или на всички ангажименти обвързваща сила за определен период, който може да обхваща цялата продължителност на периода, за който те са предложени.

на поетите ангажименти, тя преценява съгласно чл. 157а, ал. 3 и 4 последиците от това решение за развитието на пазара и целесъобразността на всяко задължение, което е наложила или което при липсата на тези ангажименти е възнамерявала да наложи съгласно чл. 166, ал. 2. При уведомяването в съответствие с чл. 42 за проекта на съответната мярка комисията прилага и решението за поемане на ангажименти. (9) Комисията контролира спазването на ангажиментите, на които е придала обвързваща сила в съответствие с ал. 6, по същия начин, по който контролира спазването на задълженията, наложени по реда на чл. 166, и разглежда възможността за удължаване на срока, за който им е придадена обвързваща сила след изтичането на първоначалния срок. Независимо от процедурата по чл. 78, комисията може да направи повторна оценка на задълженията, наложени в съответствие с чл. 157а, ал. 3 и 4. Алинеи 1 – 9, при спазване на чл. 172ж, не засягат прилагането на процедурата за пазарен анализ по чл. 150 и налагането на задължения по чл. 166.“

комисията оценява дали това предприятие отговаря на следните условия: 1. всички дружества и структурни звена в рамките на предприятието, както и всички дружества, които са под контрола, но не са непременно изцяло собственост на един и същ краен собственик, и всеки акционер, който може да упражнява контрол върху предприятието, развиват текущите и планират бъдещите си дейности само на пазари на електронни съобщителни услуги на едро, поради което не извършват дейност на пазари на електронни съобщителни услуги на дребно за крайни ползватели; предприятието не е обвързано да работи с предприятие, развиващо дейност надолу по веригата и активно на пазар на електронни съобщителни услуги на дребно за крайни ползватели, поради договор за изключителни права или друг договор, който може да се приравни на договор за изключителни права. (2) Ако комисията установи, че условията, определени в ал. са изпълнени, тя може да наложи на съответното предприятие само задълженията по чл. 166, ал. 2, т. 2 и 4 или задължения по чл. 166, ал. 2, т. 5, свързани със справедливо и разумно ценообразуване, ако са обосновани въз основа на анализ на пазара, включително прогнозна оценка на вероятното поведение на предприятието със значително въздействие на съответен пазар. преразглежда наложените на предприятието в съответствие с ал. 2 задължения, когато установи, че условията, определени в ал. 1, вече не се изпълняват и при необходимост налага и други задължения, предвидени в чл. 166, ал. 2, т. 1 – 6, след провеждане на пазарен анализ по реда на чл. 151. Предприятията уведомяват комисията за всяка промяна в обстоятелствата по ал. 1 в 14-дневен срок от настъпването на съответното обстоятелство. (4) Когато въз основа на доказателства относно договорните условия, предлагани от предприятието на неговите клиенти надолу по веригата, комисията установи, че конкуренцията е нарушена или може да бъде нарушена

следната редакция за § 198: „§ 198. Член 173 се изменя така: „Чл. 173. Задължението за предоставяне при обосновано искане на достъп до и ползване на необходими мрежови елементи прилежащи съоръжения може да се наложи на предприятие със значително въздействие върху пазара по преценка на комисията, включително когато отказът на достъп или необосновани условия със сходен ефект могат да възпрепятстват наличието на устойчив конкурентен пазар

активни мрежови елементи и услуги или за виртуален достъп;“. 3. Досегашната т. 2 става т. 3. 4. Досегашната т. 3 става т. 4 и в нея накрая се добавя „до съоръжения“. 5. Досегашните т. 4, 5 и 6 стават съответно т. 5, 6 и 7. 6. Досегашната т. 7 става т. 8 и в нея думите „потребители, включително средства за интелигентни мрежови услуги“ се заменят с „ползвателите“.

Досегашната т. 10 става т. 11 и в нея накрая се добавя „като услуги по идентифициране, местоположение и присъствие“.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за § 200,

проучвания за разгръщането на мрежите“ с чл. 181а – 181ж: „Раздел V Географски проучвания за разгръщането на мрежите Чл. 181а. 181а. (1) Комисията провежда географско проучване за покритието на електронните съобщителни мрежи, които могат да осигуряват широколентов достъп. Проучването се актуализира най малко на три години. години. (2) За целите на проучването по ал. 1 Комисията може да използва информацията, налична в Единната информационна точка по чл. 4, ал. 1 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, както и друга друга относима информация. (3) Географското проучване по ал. 1 включва проучване на актуалното географско покритие на широколентовите мрежи на територията на страната за изпълнение на правомощията на комисията. Географското проучване служи и за проучванията, необходими за прилагане на правилата за държавните помощи. (4) Географското проучване може да включва и прогноза за покритието на широколентовите мрежи, включително мрежи с много голям капацитет на територията на страната за период, определен съвместно от комисията и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. (5) Прогнозата по ал. 4 включва цялата необходима информация, включително за планираните от предприятия или обществени органи разгръщания органи разгръщания на мрежи с много голям капацитет и за значителните подобрения или разширения на мрежи за достигане на скорост за изтегляне поне 100 Mbps. Комисията може да изиска от предприятията и обществените органи да представят тази информация, доколкото такава информация е налична и може да бъде предоставена без това да води до прекомерна административна или финансова тежест. тежест. (6) Комисията и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията определят степента на използване на събраната за изготвянето на прогнозата информация или част от нея съобразно възложените им по този закон правомощия. (7) Събраната при географското проучване информация следва да притежава необходимата степен на подробност на данните, да включва достатъчно информация за качеството на услугата и параметрите ѝ и да се обработва обработва при спазване на изискванията на чл. 40, ал. 9. Чл. 181б. Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията може да определя райони с ясни териториални граници, за които на базата на събраната информация и прогнозата по чл. 181а, ал. 4 е установено, че за периода на съответната прогноза никое предприятие или държавен или общински орган не е разгърнал и не планира да разгърне мрежа с много голям капацитет или да подобри или разшири значително мрежата си за достигане на скорост за изтегляне поне 100 Mbps. Информацията по изречение първо е публична и се поддържа на информационния портал на Единната информационна точка по чл. 5, ал. 1 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура. Чл. 181в. (1) За определените по чл. 181б райони комисията или Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията могат да поканят предприятията и държавните и общинските органи да обявят

Когато в отговор на поканата е обявено намерение за разгръщане на такава мрежа от предприятие или държавен или общински орган, органът по ал. 1, отправил поканата, може да изиска от други предприятия и държавни и общински органи да обявят дали имат намерение за разгръщане на мрежи с много голям капацитет или за значително подобряване или разширяване на съществуващите мрежи с цел достигане на скорост за изтегляне поне 100 Mbps в съответния район. (3) Органите по ал. 1 определят данните, които трябва да се съдържат в заявленията за намерение, за да се осигури сходна степен на подробност като тази в прогнозата по чл. 181а,

или модернизация на мрежи, включително на такива предоставящи скорост на изтегляне под 100 Mbps. Чл. 181г. Действията по чл. 181в се предприемат при спазване на принципите за ефикасност, обективност, прозрачност и равнопоставеност, като никое предприятие не е предварително изключено. Чл. 181д. (1) Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, комисията и другите компетентни органи, отговорни за разпределяне на публични средства за разгръщане на електронни съобщителни мрежи, за разработването на националния план за широколентовия достъп, за определянето на задълженията за покритието, с които са обвързани правата за ползване на радиочестотен спектър, и за проверка на наличността на услуги в рамките на задълженията за универсална услуга, вземат предвид резултатите от географското проучване и всички определени райони по този раздел. При предоставяне на резултатите от географското проучване на органите по ал. 1, на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения или на Европейската комисия Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и комисията изискват от получателите да спазват търговската тайна, определена съгласно чл. 40, ал. 9, и информират страните, предоставили информацията. Чл. 181е. Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията предоставя достъп до данните от географските проучвания, които не съдържат търговска тайна, в съответствие с глава четвърта от Закона за достъп до обществена информация. Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията посредством Единната информационна точка по чл. 4, от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура осигурява възможност на крайните ползватели да определят наличността и свързаността в определен

Благодаря, госпожо Председател. Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Процедурата ми е да удължим работното време на пленарната зала до приемането на

1. Алинея 1 се изменя така: „(1) Комисията може да наложи на предприятията, предоставящи услуги за гласови съобщения чрез свързване в определено местоположение и услуги за достъп до интернет в определено местоположение, да предприемат специални мерки за хора с увреждания, като осигуряват наличност и достъпност на свързани крайни устройства, специфично оборудване и специфични услуги, подобряващи равния достъп, включително, когато е необходимо,

едно или повече предприятия, предоставящи услуги за гласови съобщения чрез свързване в определено местоположение и услуги за достъп до интернет в определено местоположение, задължения да предоставят всички или някои от услугите по чл. 182, ал. 2 на цялата или на част от територията на страната с цел осигуряване на универсалната услуга на територията на цялата страна и с цел да бъдат удовлетворени всички обосновани искания от потребители за достъп до тези услуги. услуги. (2) Комисията налага задълженията по ал. 1, когато вземайки предвид резултатите от географското проучване по чл. 181а, ако има такова, и всички допълнителни доказателства доказателства установи, че наличността в определено местоположение на услуга за подходящ широколентов достъп до интернет и на услуги за гласови съобщения не може да бъде осигурена при обичайни търговски условия на територията на цялата страна или в различни части от нея.“

198 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1: а) текстът преди т. 1 се изменя така: „Предприятията, които предоставят услуги за гласови съобщения чрез свързване в определено местоположение и услуги за достъп до интернет в определено местоположение и имат наложени задължения по чл. 197, предлагат съответните устройства и услуги, когато са приложими, по начин, който дава възможност на потребителите да следят и контролират разходите си чрез:“; б) точка 1 се изменя така: потребителите да следят потреблението и разходите си и да упражняват контрол върху своите сметки; в) точка 2 се изменя така: „2. безплатно избирателно ограничаване на изходящи повиквания, кратки текстови и мултимедийни съобщения с добавена стойност или където е технически възможно, на други подобни приложения, като потребителят има възможност чрез подаване на заявление до доставчика на гласови повиквания безплатно да спре определени видове изходящи повиквания или специални кратки текстови съобщения и мултимедийни съобщения с добавена стойност или други видове подобни приложения от или до определени видове номера;“ г) в т. 3 след думите „достъп до обществени“ се добавя „електронни“, а думите „обществени телефонни услуги“ се заменят с „услуги за гласови съобщения или услуги за достъп до интернет“; д) в т. 4 думите „обществени съобщителни мрежи“ се заменят с „обществената електронна съобщителна мрежа“; е) в т. 5 думата „абоната“ се заменя с „потребителя“, и минимално ниво на услуги за достъп до интернет, включително достъпа до номер 112 през интернет“; ж) точка 7 се изменя така: „7. осигуряване на други средства за контрол на разходите за услуги за гласови съобщения или достъп до интернет, включително безплатни предупреждения в случай на нетипичен трафик или прекомерно потребление“; з) създава се т. 8: възможност за деактивиране на фактуриране от трета страна – крайните ползватели да могат да деактивират опцията доставчиците на услуги, които са трети страни, да използват фактурата на предприятието за услуга за достъп до интернет, за да фактурират техни продукти или услуги.“ 2. Създава се нова ал. 2: „(2) Предприятията по ал. 1 внедряват система за избягване на нежелани прекъсвания на услугите за гласови съобщения или на услугата за подходящ широколентов достъп до интернет за потребителите, включително подходящ механизъм за проверка на интереса към

Господин Вълков, министър Желязков сега ще вземе думата и Вие после ще продължите, след като приключим гласуването. Моля, квесторите, поканете народните представители в залата.

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители! Днес лидерът на Българската социалистическа партия постави въпроси,

както са казали римляните: „Дайте ми фактите и ще Ви дам правото“. Надявам се моето експозе да бъде ясно и да разсее много от съмненията, които до известна степен и незнание, и непроверени и непълни факти дават основание за различни интерпретации. Концесионният договор за възлагане на концесията на летище София е сключен на 22 юли миналата година между министъра на транспорта, информационните технологии по смисъла на процедурата и договора ще бъде летище „Флугхафен Мюнхен“ GmbH. Концесионерът е избран въз основа на открита, прозрачна, публична състезателна процедура. Оферти за участие подадоха най-големите летищни оператори в света. В концесионния договор са определени условията, които трябва да изпълни всяка от страните по него, за да настъпи началото на концесията. Крайната дата за изпълнение на тези предварителни условия,

eдна година от 22 юли 2020 г. е 22 юли 2021 г. Както подчертах, договорът заедно с предварителните условия е публично достъпен по Към настоящия момент голяма част от предварителните условия са изпълнени, а именно: концесионерът е осигурил финансирането на Проекта; Комисията за защита на конкуренцията одобри сделката; Главна дирекция „Въздухоплавателна администрация“, която е националният независим и регулаторен орган в гражданското въздухоплаване, е разгледала и одобрила предложените документи и предстои издаването на единен сертификат за летище и летищен оператор; лиценз за летищен оператор; удостоверение за експлоатационна годност на летището; лиценз за оператор по наземното обслужване. Подписани са договорите с държавните ползватели – това са граничните служби на летището. Концесионерът е представил планове за екологично и социално управление, първоначалният авариен план на летището. Готови са споразуменията за преминаване на всички работници и служители, като всички ще бъдат преназначени при концесионера. Сред предварителните условия е и уведомяване на Европейската комисия. Концесионният договор е изпратен на Европейската комисия и към настоящия момент се разглежда от службите на същата. Нека да припомним, уважаеми госпожи и господа народни представители, параметрите на концесията. Първоначално концесионно възнаграждение в размер на 550 млн. лв. без ДДС, или 660 млн. лв. с ДДС това трябва да бъде платено до началната дата на концесията. Годишни концесионни възнаграждения в размер на по-голямата от две суми – едната сума е 32% от общия размер на приходите от концесията за съответната година, но не по-малко от 24 млн. 542 евро. Извършване на инвестиции в обекта на концесията в размер на 608 млн. лв., включително и изграждането на нов Терминал 3, както и извършване на проучване и евентуално изграждане на нова писта за излитане и кацане. Друг ангажимент е запазването на работните места. Друг ангажимент е гарантиране на високо ниво на обслужване и прилагане на съвременните мерки за постигане на безопасност и сигурност на летището, което се гарантира от единственият петзвезден оператор в Европа – летище Мюнхен.

Пандемията сериозно засегна живота ни. Сред най-засегнати сектори на икономиката се оказаха транспортът и туризмът. Европейската комисия изрично, многократно призова държавите членки да предприемат всички възможни мерки за оцеляване, стабилизиране и осигуряване на устойчиво развитие след пандемията на транспорта и туризма. Позволете ми накратко да Ви представя информация за състоянието на авиационния сектор. След подаването на оферти за участие в процедурата вследствие на пандемията от COVID-19 настъпиха съществени – с изключителен характер, промени в авиационния сектор, които засегнаха сериозно и по негативен начин както летищата, така и въздушните превозвачи, доставчиците на аеронавигационно обслужване, всички съпътстващи дейности около авиационната индустрия, в това число и подготовката, професионалната квалификация на авиационния състав. Организации като ИАТА, ИКАО и Ес Си Ай непрекъснато изразяват своята загриженост за бързината за възстановяване на сектора на авиацията и призовават държавите да предприемат всички възможни мерки за подпомагане. Според най-новата информация от 12 февруари тази година, обявена от Международния съвет на летищата, броят на пътниците, обслужени от европейските летища през миналата година се е свил със 70% и е спаднал на равнището си от 1995 г. заради последиците от пандемията. Европейските летища са се върнали до трафика от 1995 г. „Никой сектор не може да понесе този шок“, се посочва в изявлението на генералния директор на Ес Си Ай Оливие Женковек. „През последните седмици трафикът допълнително намалява, а няма перспективи за съживяване“ се посочва в изявлението. Най-тежко засегнати са летищата в Европейския съюз, като техният трафик се е свил със 73% за една година. Летищата извън Европейския съюз, но в периметъра на дейност на Eс Си Ай според данните отчитат по-малко спад от 61,9 на сто, като водещи в тази тенденция са Русия и Турция, които са по-слабо засегнати от ограниченията на придвижване. Виждате сериозен аванс в развитието на съседни нам летища. Многократно бяхме обвинявани, че се готвим да дадем летище София на турска компания. Към настоящия момент дали недаването на летище София на концесията на признати европейски инвестиционни фондове на водещ летищен оператор, какъвто е летище Мюнхен, няма да се окаже по-добър начин за забавянето на развитието на летище София и неконкурентоспособността му спрямо останалите в района? По-оптимистичните анализи предвиждат възстановяването на трафика на нивата от 2019 г. към края на 2024 г. – средата на 2025 г., и то предимно за полети на къси и средни разстояния, а песимистичните предвиждат възстановяване на трафика на нивата от 2019 г. – чак 2030 г. В допълнение, според информация отпреди няколко дни, един от терминалите на новото летище Берлин ще бъде затворен поради липса на пътници. Според наличната официална информация трафикът на летище София се е свил на нивото от 2 милиона 900 хиляди обслужени пътници за миналата година спрямо 7 милиона 100 хиляди обслужени пътници за 2019 г. – виждате, че това е приблизително три пъти.

На 27 октомври миналата година концесионерът направи предложение за възстановяване на икономическия баланс на концесията. Предложението включва отлагане на плащането на годишни концесионни възнаграждения, дължими за първите 10 години от срока на концесията, за последните 10 години от срока на концесията – съответната индексация. Предложението включва увеличаване размера на инвестициите от 608 млн. евро на 624 млн. евро. Концесионерът потвърди ангажимента си за плащане на авансовото концесионно възнаграждение в размер на 660 млн. лв. с ДДС, както и изграждането на нов Терминал десетата година от срока на концесията. Концесионерът категорично заяви, че това са условията, при които финансиращите институции биха финансирали Проекта. За Ваша информация, Проектът се финансира от Европейската банка за възстановяване и развитие, Черноморската банка за търговия и развитие, Международната финансова корпорация, очаква се да се включи Европейската инвестиционна банка, както и други международни първокласни банки, а в първите, които изброих, България е пълноправен акционер и тяхното участие ни дава на нас като държава достатъчна гаранция и сигурност за жизнеспособността на този проект. Предложението на концесионера съдържа ангажименти на страните по концесионния договор всяка година да извършват мониторинг на ситуацията до възстановяването на обемите от 2019 г. и да предприемат адекватни мерки за адаптиране на икономическия баланс на концесията. Това предложение е предоставено на вниманието на Генералната дирекция „Конкуренция“ на Европейската комисия и в момента очакваме решение на службите на Европейската комисия по този въпрос. Едва тогава аз ще внеса доклад в Министерския съвет, с който ще направя съответното предложение, което да бъде в посока възстановяване на икономическия баланс на концесията. При положително решение от страна на Европейската комисия има два подхода. Какво се случва, ако не приемем предложението на концесионера, и какво се случва, ако приемем предложението на концесионера? Ако не приемем предложението на концесионера, няма да получим първоначалното концесионно възнаграждение в размер, пак ще повторя, на 660 млн. лв. с ДДС тази година,

Преките финансови приходи в държавния бюджет от първоначалното възнаграждения значително ще надхвърлят преките приходи от бюджета на настоящия летищен оператор. Общо за последните 20 години

Разделена на 35 години, само сумата от авансово платеното първоначално концесионно възнаграждение тази година означава, че държавата ще получи занапред – за 35 години, два пъти повече на годишна база, и то платена авансово. Ако не приемем предложението, няма да имаме концесионните възнаграждения на годишна, няма да има инвестиции в летището. Инвестициите, които ще бъдат извършвани от държавния оператор, трябва да бъдат гарантирани от държавата. Същите за последните 20 години са в размер на 244 млн. лв., включително изграждането на Терминал 2, а ние имаме ангажимента на концесионера да изгради новия терминал на летището до десетата година, да направи анализ на трафика и на необходимостта от нова писта и да вложи 638 млн. евро, тоест три пъти повече от това, което е направил до момента в новата история на нашата държава. Какъв е рискът при прекратяване на вече подписания договор? Управлението и експлоатацията ще остане в държавата в лицето на тъй като инфраструктурата на летище София е публична държавна собственост, държавата ще следва да се намеси при осигуряването на средства, включително чрез заеми от финансиращи институции, които ще следва да бъдат обезпечени с държавни гаранции, както е изграден и към настоящия момент Терминал 2. Държавните гаранции ще увеличат държавния дълг на страната. Единственият начин да се компенсира товарът на разходи от държавния оператор са приходите от летищни такси. Тоест, ако не приемем предложението, единственият начин да се финансира дейността на летището е увеличаването на таксите, на което бяхме свидетели миналата година, което в момента е спряно от ГВА. От своя страна увеличаването на летищните такси прави летището неконкурентно и директно отваря врати за развитие на летищата на съседните държави. Подобен подход категорично може да бъде определен като стъпка към фалиране за дълги години напред на най-голямото летище. Държавата няма да получава дивидент от настоящото летище, а ще трябва да се ангажира с инвестиции за неговото поддържане под формата на държавна помощ. Ако бъде открита нова процедура за концесия, държавата няма да получи оферти с такива безспорни предимства. За информация – вчера за пореден път удължихме срока за подаване на оферти за концесията на летище Пловдив поради липса на интерес. Позицията на БСП винаги е била последователна в това, че е против концесиите. Какъв сигнал бихме подали с нашето нежелание или начина, по който артикулираме проблема към нашите международни партньори за инвестиционния климат в страната? Какво казваме за това, че бихме се отказали от 660 милиона в момента – в период, в който този ресурс е изключително важен? Какво бихме казали за това, че се отказваме от мениджмънта на летище Мюнхен, за да предоставим отново същия на борд от директори, които, както обичайно знаем, се назначават по критерии, различни от тези, които например летищен оператор като Мюнхен ползва? Какво бихме казали за това, че нашето говорене за разваляне, прекратяване или друго спрямо едни се говори съобразно политическата конюнктура, а за други не се говори? В авиационния бизнес правителството е направило редица мерки, в това число и аналогични за летищата в Бургас и Варна, с които искаме да създадем възможност за ревитализация на тази дейност и непрехвърляне на финансовата тежест върху държавата. Това е смисълът от привличането на концесионера. Летището, правилно отбелязвате, е част от критичната инфраструктура, елемент от системата на националната сигурност, и то продължава да бъде такова. На това летище ще продължат да работят българските гранични служби, а концесионерът, който няма да е собственик, а само ползвател на летището за периода на концесията, ще инвестира в същото в полза на публичния актив, ще разширява същото, като увеличава неговата стойност и ще предоставя услуга по смисъла на задълженията си по договора. Елементът от критичната инфраструктура никъде в света не е казано, че трябва да бъде публична собственост, а в случая той продължава да бъде публична собственост, но само и единствено менажиран от външен мениджър. Нима телекомуникациите не са елемент от критичната инфраструктура?! Нима енергетиката не е елемент от критичната инфраструктура или ние казваме, че те не могат да бъдат други освен държавна собственост? Аз знам, че не мога да Ви сугестирам и не мога да Ви спечеля за концесията. Вашата позиция винаги е била принципна и в този смисъл, бидейки последователна, е достойна за уважение. Моята цел беше да дойда тук, да Ви предоставя тези факти и да Ви помоля да разсъждавате от висотата на амбициите си да участвате в управлението, за което концесията има изключително много предимства и нито един недостатък. (Ръкопляскания

Заповядайте, господин Иванов

По-спокойно! Ще го пусна, нека да поясня на господин Иванов каква точно е процедурата, защото говори по същество.

Господин Иванов, има процедура, по която можете да поискате изслушване или да направите парламентарно питане към министъра по тази тема. Беше направена декларация и министърът коректно дойде и изложи фактите от страна на Министерството. Няма какво да го подсещам. Вие имате възможността да използвате Правилника, да попитате министъра и всичко, което е описано там:

Покажете ми кой член в Правилника посочва такова нещо, което Вие искате?

„припишат“ се заменя с „разпределят“. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 232, като в т. 4 относно ал. 8 думите „се е уверила“ се заменят с „е установила“.

„Чл. 226. (1) Преди потребителят да бъде обвързан от договор или от предложение за сключване на договор предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги, различни от услуги за пренос при свързване машина-машина, предоставят следната относима към заявената към заявената услуга информация: 1. име/наименование, седалище и адрес на управление, телефонен номер, както и електронен адрес и интернет страница, ако има такива; 2. вид, описание и основни характеристики на услугите, включително: а) всички всички пречки за достъпа до услуги за спешни повиквания или информация за местоположението на викащия краен ползвател поради липса на техническа осъществимост, доколкото услугата позволява на крайните ползватели да генерират повиквания до номер в национален или международен номерационен план; б) предлагани минимални нива на качество на услугите: аа) за

или по силата на споразумение за нивото на обслужване с предприятия, предоставящи достъп до мрежата: време за установяване на връзка, вероятност за неуспех, закъснение в сигнализацията;

в) срокове за активиране на електронната съобщителна услуга; 3. условия и срокове за заплащане на предлаганите услуги; наличието на депозити или други финансови гаранции, които се заплащат или дават от крайния ползвател по искане на предприятието, и условията по тях; тях; 4. подробна информация за продуктите и услугите, предназначени за потребители с увреждания и начините за получаване на актуализации на тази информация; 5. процедури за разглеждане и произнасяне по жалби, молби и предложения на крайните ползватели, както и средства за започване на процедури за решаване на спорове, включително национални и трансгранични спорове, в съответствие със Закона за защита на потребителите; 6. условия и ред за договаряне, определяне на размера и изплащане на обезщетения и възстановяване на суми, приложими при неизпълнение на договорени нива за качество на услугата, включително, когато е приложимо, изрично посочване на правата на потребителите, които се прилагат при неизпълнение на договорени нива за качество на услугата, или ако доставчикът не е взел подходящи мерки при възникнал инцидент, заплаха или уязвимост, свързани със сигурността на мрежата; 7. правото на крайните ползватели да решават дали да включат личните си данни в указател и видовете данни, подлежащи на включване съгласно чл. 258; 8. действия, които предприятието може да предприеме при заплаха или в отговор на инциденти, свързани с уязвимости или със сигурността на мрежата; 9. информация за това какви лични данни се предоставят се предоставят преди предоставянето на услугата или се събират при предоставянето на услугата, без да се засяга задължението по чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679; 10. поддържане на услуги за наблюдение и контрол на разходите на услугите за достъп до интернет и междуличностните съобщителни услуги от страна на потребителя, когато такива са договорени или такова задължение е наложено по реда на чл. 237а, включително предизвестие преди достигане на пределния обем, включен в тарифния план на потребителя, и когато услугата, включена в плана, е усвоена изцяло; 11. срок на договора и условия за подновяване и прекратяване на услугите и на договора, дължими суми за прекратяване, ако се предвиждат такива, включително: а) всички изисквания за минимално потребление или минимална продължителност за възползване от промоционални условия; б) дължими суми, свързани със смяна на доставчик и договорености за компенсации и възстановяване на суми, при закъснение или злоупотреба със смяната на доставчика, както и информация за съответните процедури; в) неустойки и обезщетения, свързани с предсрочно прекратяване на договора, включително възстановяване на направени разходи по отношение на крайни устройства и информация за разблокирането и възстановяването на разходи за крайно устройство; г) информация за правото на потребителите, които ползват предплатени услуги, на възстановяване при поискване на оставащия кредит в случай на смяна на доставчика; д) условията, включително таксите, наложени от доставчика за използването на

е) за пакетни услуги – условията за продължаване и прекратяване на договора, когато това е приложимо, условията за прекратяване на пакета или на елементи от него; 12. цени на предоставяните услуги и доколкото е приложимо, съответните цени за цени за активиране на електронната съобщителна услуга, както и за всички повтарящи се или свързани с потреблението такси; 13. за услуги за достъп до интернет и за обществени междуличностни съобщителни услуги: а) подробна информация за конкретния тарифен план или планове съгласно договора: видове предлагани услуги, в това число, когато е приложимо, информация за техния обем (мегабайти, минути, съобщения и др.) за определения период на фактуриране, както и за цената на допълнителните единици съобщителни услуги; б) при избран тарифен план или планове с предварително определен обем услуги – възможността потребителите да прехвърлят всеки неизползван обем от предходния период на фактуриране за следващия период на фактуриране, когато такава такава опция е включена в договора; в) механизми за гарантиране на прозрачност на фактурирането и наблюдение на нивото на потребление; г) тарифна информация за всеки номер или услуга, за които важат специални ценови условия; д) за пакетни услуги и пакети, които включват едновременно услуги и крайно устройство – цените на отделните елементи в пакета, доколкото те също се предлагат на пазара поотделно; е) условия, включително такси, за сервизно обслужване, поддръжка и обслужване на клиенти; ж) средствата за получаване на актуална информация за всички приложими тарифи и такси за поддръжка. (2) Информацията по ал. 1 се предоставя от предприятието по ясен и разбираем начин на траен носител по смисъла на Закона за защита на потребителите или, когато предоставянето на траен носител не е възможно, в предоставен от предприятието документ, който е лесен за изтегляне. Предприятието изрично насочва вниманието на потребителя към наличието на този документ и към това, че е важно документът да бъде изтеглен за целите на документацията, бъдещи справки и непроменено възпроизвеждане. (3) При При поискване информацията по ал. 1 се предоставя от предприятието в достъпен формат за потребители с увреждания в съответствие с действащото законодателство и правото на Европейския съюз в областта на хармонизирането на изискванията за достъпност на продукти и услуги. и услуги. (4) Предприятията по ал. 1 предоставят и на крайни ползватели, които са микропредприятия, малки предприятия или юридически лица с нестопанска цел, информацията

По отношение на отделни категории услуги комисията може в допълнение да изиска информацията по ал. 1, т. 13, буква „г“ да се предоставя непосредствено преди свързване на повикването или преди свързване с доставчика на услугата.“

Когато договорът с крайния ползвател се сключва при общи условия, общите условия или измененията им се публикуват от предприятията на страницата им в интернет и се представят на видно място в търговските търговските им обекти или по друг подходящ начин в срок, не по-кратък от един месец преди влизането им в сила. (2) Крайните ползватели имат правото да прекратят сключения от тях договор без допълнителни разходи, когато доставчикът на обществени на обществени електронни съобщителни услуги, различни от междуличностни съобщителни услуги без номера, ги уведоми за предложени от него промени в договорните условия, включително промени в общите условия, освен когато предложените промени са са изключително в интерес на крайния ползвател или са от административен характер и нямат неблагоприятно въздействие за крайния ползвател, или са пряко наложени от действащото законодателство, от правото на Европейския съюз или от компетентен орган. (3) В случаите по ал. 2 доставчиците уведомяват доставчиците уведомяват крайните ползватели за всички промени в договорните условия, включително промени в общите условия, в срок, не по-кратък от един месец преди влизането им в сила, и едновременно с това ги уведомяват и за правото им да прекратят договора си без допълнителни разходи, в случай че не приемат новите условия.

значително и непрекъснато или често повтарящо се несъответствие между действителните показатели на електронната съобщителна услуга, различна от услуга за достъп до интернет, или междуличностна съобщителна услуга без номер, и показателите, посочени в договора. Предприятията следва да включат в своите договори с крайните ползватели определения на понятията „значително и непрекъснато несъответствие“ и „значително и често повтарящо се несъответствие“. (5) В случаите по ал. 4 потребителят потребителят разполага и с всички други законови средства за правна защита. (6) Уведомяването по ал. 3 се извършва по ясен и изчерпателен начин на траен носител. Комисията може да определи начина и формата на уведомяването. (7) При прекратяване на договор, крайните ползватели разполагат с възможността да върнат оборудването за цифрова телевизия чрез безплатна и лесна процедура, освен ако доставчикът не докаже, че то е напълно оперативно съвместимо с услугите за цифрова телевизия на други доставчици, включително тези, към които е преминал крайният ползвател.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за § 248. Комисията подкрепя текста на

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 252: „§ 252. В чл. 231 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 3 се създава изречение второ: „Правото да се прекрати договорът може да се упражни в срок два месеца считано от изричното уведомяване на потребителя за отпадане на телевизионна програма от списъка по ал. 1.“ 1.“ 2. Създава се нова ал. 4: „(4) Алинея 3 не се прилага, когато е преустановено разпространението на съответната отпаднала програма от списъка по ал. 1 на територията на страната.“

„Чл. 231б. (1) Комисията самостоятелно или чрез възлагане осигурява безплатен достъп до най-малко едно независимо средство за сравнение, което дава възможност на крайните ползватели да сравняват и оценяват различни услуги за достъп до интернет и обществени междуличностни съобщителни услуги с номера и, когато е приложимо, обществени междуличностни съобщителни услуги без номера, по отношение на: 1. цените и тарифите за услуги, предоставяни срещу повтарящи се или основани на потреблението преки парични плащания, качеството на предоставяне на услугите, когато се предлага минимално качество на услугата или от предприятието се изисква да публикува тази информация съгласно чл. 235а. (2) Средството за сравнение по ал. 1: 1. 1: 1. е функционално независимо от доставчиците на услуги по ал. 1, като се гарантира, че доставчиците са еднакво третирани в резултатите от търсенето; 2. ясно посочва собствениците и операторите на средството за сравнение; 3. определя ясни и обективни критерии, въз основа на които се извършва сравнението; 4. използва ясен и недвусмислен език; 5. предоставя точна и актуална информация и посочва датата на последната актуализация; 6. е достъпно за всеки доставчик на услуги за достъп до интернет или обществени междуличностни съобщителни услуги, като се предоставя подходяща информация и се включва широк спектър от предложения, обхващащи значителна част от пазара, а когато представената информация не съдържа пълен обзор на пазара, това ясно се съобщава преди показването на резултатите; 7. предоставя ефективна процедура за докладване на невярна информация; 8. включва възможността за сравняване на цените, тарифите и качеството на предоставяната услуга между наличните предложения за потребителите и между тези предложения и стандартните предложения, общественодостъпни за други крайни ползватели. (3) Средствата Средствата за сравнение, които изпълняват изискванията по ал. 2, при поискване от доставчика на средството се сертифицират по механизъм за сертифициране, определен от комисията. (4) Трети страни имат правото да използват безплатно и в отворени формати за данни информацията, публикувана от доставчиците на услуги за достъп до интернет

Комисията може да задължи предприятията, предоставящи обществени междуличностни съобщителни услуги с номера или услуги за достъп до интернет, да разпространяват безплатно и в стандартизиран формат информация от обществен интерес на съществуващи и нови и нови крайни ползватели като: 1. най-разпространените начини на използване на услуги за достъп до интернет и обществени междуличностни съобщителни услуги с номера за извършване на незаконни дейности или разпространяване на вредно съдържание, по-специално когато то може да засегне правата и свободите на други лица, включително нарушаване на правата за защита на данните и на авторското право и сродните му права, правните последици от тях, и 2. средствата за защита срещу рисковете за личната сигурност, неприкосновеността на личния живот и личните данни при ползването на услуги за достъп до интернет и на обществени

увреждания“ се заменят с „потребителите с увреждания на“. 2. Точка 1 се изменя така: „1. достъп до електронни съобщителни услуги и свързаната с тях договорна информация, включително услугите за спешни повиквания и услуги със социална значимост, предоставяни чрез номер чрез номер 116000 и другите хармонизирани услуги със социална значимост, предоставяни чрез номера от този обхват, равностоен на достъпа, предоставян

службите за спешно реагиране на потребители с увреждания, които са граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, пребиваващи на територията на страната, наравно с другите крайни

в текста преди т. 1 думите „и/или“ се заменят с „или“; б) в т. 1 думите „и/или целостта на техните услуги и мрежи“ се заменят с „на техните мрежи и услуги“; в) точка 2 се изменя така: така: „2. да подложат сигурността на одит от квалифициран независим орган или от друг компетентен орган и да предоставят резултатите от одита на комисията в срок 7 дни след получаването на доклада; разходите за одита са за сметка на предприятието.“ Алинея 2 се изменя така: „(2) Комисията може да дава задължителни указания на предприятията по ал. 1, включително за мерки, изисквани за преодоляване на последствията от инцидент, свързан със сигурността, или за предотвратяване на такъв при при наличието на значителна заплаха, както и за срокове за изпълнение на задължителните указания.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за § 279.

и крайно устройство, предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги, имат право да поискат от други предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги, информация относно наличието на неплатени задължения на крайния ползвател към тях. Запитаните предприятия предоставят поисканата информация, когато са изпълнени следните условия: 1. общият размер на задължението на крайния ползвател надвишава петнадесет на сто от минималната работна заплата за страната, и 2. продължителността на забавата на крайния ползвател е поне 30 дни, и 3. запитаните предприятия не са уведомени за оспорване на задължението на крайния ползвател по съдебен ред или, ако задължението е било оспорено, вземането е установено по

Условията, методиката и сроковете за предоставяне на информация по ал. 3 се определят със съвместни указания на комисията и Комисията за защита на личните данни.“ Досегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея думите „физически лица“ се заличават и думите „на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно

5. Създава се ал. 6: „(6) За целите на идентификация на крайния ползвател и/или на неговия представител (пълномощник или законен представител), за осигуряване на точността на данните за крайния ползвател/неговия представител,

изискат от крайния ползвател или от неговия представител да представи личен документ, в това число да запишат и съхранят данни за вида, номера, датата, мястото и органа на издаване на представения личен документ; 2. извършат проверка на данните по чл. 248, ал, 2. т. 2, буква „а“ на крайния ползвател или на неговия представител, на снимката от представения личен документ, както и на данните по т. 1 чрез справка в информационните фондове за българските лични документи, с изключение на пръстовите отпечатъци, и в единния регистър за чужденците. Достъп до справката се осъществява единствено от лица, изрично определени от предприятието.“

след думата „предоставят“ се добавя „техни“, а думите „свързани с потребителите“ се заличават. 7. В ал. 9 думите „в отношенията си с потребителите механизъм, чрез който потребителите“ се заменят с „механизъм, чрез който крайните ползватели“.“

В ал. 2, изречение първо накрая се добавя: „както и за издирване на обявено за общодържавно издирване лице, което е осъдено за тежко престъпление на лишаване от свобода с влязла в сила присъда, чието изпълнение изпълнение на наказанието не е отложено по реда на чл. 66, ал. 1 от Наказателния кодекс и присъдата не е приведена в изпълнение, или което е изпаднало или може да изпадне в положение, поставящо

за постигане на целта;“

Предложението е оттеглено. Предложение от Станислав Иванов и група народни представители по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението.

ал. 1, 2 или 4 за осъществения достъп, прилагат искането и излагат мотиви, обосноваващи необходимостта от незабавен достъп до данните по чл. 251б, ал. 1, като пълно и изчерпателно посочват фактите и обстоятелствата, обуславящи наличието на непосредствена опасност от извършване на престъпление по ал. 1.“

се унищожават незабавно от структурите по чл. 251в, ал. 1 или 2, ако в срок от 24 часа бъде постановен отказ от органа по чл. 251г,

Няма. Подлагам на гласуване следните текстове: представените от докладчика текстове на вносителя; текста на вносителя с предложените от Комисията редакции; редакционните поправки, предложени от Комисията за текстове, представени от докладчика, както и създаването на нови параграфи съгласно доклада на Комисията и в съответствие със съответната номерация; редакция на §

Прекъсваме работа за 30 минути и продължаваме отново със същия Законопроект. (След почивката.)